Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Шановні колеги, реєструємось.

В залі зареєстровано 369 народних депутатів України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, пару оголошень зараз зачитає Перший заступник Голови Верховної Ради України, і переходимо до питання – Програма діяльності Кабінету Міністрів України. міжфракційні депутатські об'єднання. У зв'язку з цим оголошую про створення міжфракційного депутатського об'єднання "За ФОПів". співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Підласу Роксолану Андріївну та Грищука Романа Павловича. Так, все: за ФОПів спокійні. Далі наступне. Створення міжфракційного депутатського об'єднання "Питна вода". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Юрія Анатолійовича Шаповалова. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "Платформа з трансформації вугільних регіонів". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Гриб Вікторію Олександрівну. І допоки останнє оголошення щодо створення міжфракційного депутатського об'єднання "Антирейдерська коаліція". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Олександра Анатолійовича Качуру. Вітаю наших колег з об'єднаннями над такими важливими питаннями.

Шановні колеги, згідно пункту 11 частини першої статті 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України. 29 вересня відповідно до вимог чинного законодавства урядом внесено Програму діяльності Кабінету Міністрів на розгляд Верховної Ради України. Відповідно до статті 227 Регламенту пропонується наступний порядок розгляду Програми діяльності Кабінету Міністрів: доповідь Прем'єр-міністра – до 15 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин; виступи від депутатських фракцій і груп – до 18 хвилин; виступи народних депутатів по одному представнику від кожного комітету – до 45 хвилин; виступи від народних депутатів – до 6 хвилин; заключне слово Прем'єр-міністра – до 3 хвилин; прийняття рішення. Орієнтовний час розгляду цього питання – 1 година 40 хвилин. Якщо немає заперечень, прошу… пропоную перейти до розгляду цього питання. До слова для доповіді запрошується Прем'єр-міністр України Гончарук Олексій Валерійович. Дякую, колеги. Це абсолютно робочий момент, тому я спробую бути максимально лаконічним і конкретним. Перш за все, хочу подякувати вам за місяць роботи. На мою думку, ми зробили багато крутих, класних речей разом. приємно констатувати той факт, що ми знайшли, на мою думку, між Кабінетом Міністрів і Верховною Радою той необхідний формат роботи, який дозволяє нам бути ефективними. За цей період часу ви приймали законопроекти – ми втілювали їх в життя. Ви прийняли законопроекти про детінізацію економіки і боротьбу з контрабандою, уповноважені економічні оператори – це все вже працює, ми все це вже імплементуємо. Ми створюємо нову митницю і нову податкову. Буквально позавчора на засіданні уряду ми утворили нові територіальні підрозділи митниці. Протягом двох, приблизно трьох тижнів ми наповнимо їх, ці територіальні підрозділи, новими людьми, і вони будуть якісно, без корупції професійно вже надавати послуги нашому бізнесу. Це – наш спільний результат. Ви прийняли рішення про зняття обмежень на приватизацію і створили механізми концесії, ухвалили дуже важливий законопроект. Вже на цьому тижні ми провели в Одесі зустріч з тридцятьма інвесторами з більш ніж десяти іноземних країн, які готові інвестувати в українські порти. І це лише початок. Це також наш спільний результат, Ви спростили, дякуємо вам за це дуже сильно, прийнявши Закон 1066: порядок прийняття і звільнення державних службовців. Ми, дякуючи вам, перезавантажили перші 13 органів виконавчої влади – тих, переважно до яких було найбільше питань щодо корупції: Держкомзем, Держлісагентство, Держгеонадра. У всіх цих органів вже будуть інші керівники. Ми оголосили зараз конкурси, і тому я закликаю вас, шановні народні обранці, також залучайтеся. Будь ласка, розказуйте людям, давайте нам порядних професійних людей, які очолять роботу в цих органах. Ми на першому засіданні уряду нашого ліквідували УБЕП в Міністерстві внутрішніх справ. Так, я знаю, що функції на рівні закону ще залишилися, але вчора ви ухвалили в першому читанні Закон про державну державну фіскальну службу, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом вона запрацює. Все це приклади нашої спільної роботи, за яку я хочу вам подякувати. З кожним днем я бачу, що ця робота стає все більш ефективною. Ми напрацьовуємо особисті контакти. Але є одна обставина, яка, на мою думку, має йти поступово в минуле. Це оцей так званий "режим форсування", да, ви його називаєте "турборежим". Це ненормально. Це ненормально. Ми мали ухвалювати закони дуже швидко і на рівні уряду, і на рівні парламенту, і ми дякуємо вам за це. Але на майбутнє ми маємо побудувати роботу системно для того, щоби показати приклад, як український уряд і український парламент може бути передбачуваним, у тому числі для суспільства і бізнесу. Основою цього… Основою цієї роботи ми пропонуємо зробити Програму діяльності уряду. Це документ, який я сьогодні хочу вам презентувати, ви його вже бачили, читали, ми з багатьма з вас його дискутували. Він є фундаментом для нашої майбутньої роботи і основою для того, щоби через рік вам було за чим оцінювати роботу уряду. Це наші спільні цілі, їх 78. Ці 78 цілей розбиті на три розділи. Перший розділ присвячений розвитку людського капіталу, ми починаємо з людини. Там є п'ять складових: освіта, охорона здоров'я, соціальна політика, захист ветеранів і культура та розвиток спорту. З вашого дозволу, я дуже коротко пройдуся по тих ключових ідеях, які ми закладаємо в роботу по цих напрямках. Перше. Освіта. Звичайно, продовження Нової української школи. На нашу думку, це хороший приклад, коли ми можемо взяти той… ту роботу, яка велася до нас і, вдосконаливши, її продовжувати. Це правильний, на нашу думку, шлях. Також важливою є лібералізація діяльності приватних закладів, приватних шкіл, приватних дитячих садочків. Ми маємо створити умови, за яких бізнес в тому числі зможе надавати такі послуги. Університети, наука також мають бути реформовані. Ми маємо перестати витрачати державні кошти на стіни і приміщення і маємо запровадити такий адресний підхід, де, отримуючи стипендію, отримуючи інші інші стимулюючі виплати, гранти, ми будемо надавати можливість талановитим людям, які хочуть здобувати освіту і займатися наукою, розвиватися. Ми маємо створювати правильні стимули нашими грошима, а не дотувати неефективність. Охорона здоров'я. Принцип "гроші ходять за пацієнтом", однозначно має бути, на нашу думку, збереженим. Це дуже правильний принцип. Тут такий самий підхід: ні – фінансуванню стель, стін, приміщень, ліжок, так – фінансуванню послуг, які надаються пацієнтам. Це засадничий принцип. Продовжена має бути програма "Доступні ліки". Ми подивилися на неї, вона непогано працює, її треба розвивати, розширювати, але вона нормальна. Автономізація лікарень та індивідуальне ліцензування лікарів. Лікарям потрібно дати більше свободи і персональну відповідальність за те, що вони роблять, роблять, за їх діяльність, щоб вони мали можливість розвиватися і персональну свою історію формувати. Хорошим інструментом для цього, який ми пропонуємо, є інструмент індивідуального ліцензування лікарів. Це інструмент у майбутньому може адмініструватися самоврядуванням лікарів. Самоврядування лікарів, як і будь-яке інше професійне самоврядування, має розвиватися в Україні. Наступне, соціальна політика. Головна задача наша на наступні п'ять років – це подолати бідність. Це не просто якась високопарна пропозиція. Ми знаємо, ми рахуємо зараз, у нас в Україні, на жаль, більше десяти мільйонів наших співгромадян живуть за межею бідності. Що це означає? Це означає, що вони отримують менше, ніж прожитковий мінімум. Якщо ще врахувати, що прожитковий мінімум, який задекларований у нас на папері, є дуже спірним, будемо казати, да, у нас поки він зафіксований, немає підстав ставити його під сумнів офіційно, але ми точно в уряді дивимося на те, як його переглянути. На нашу думку, сьогодні той прожитковий мінімум, який декларується і гарантується державою, на жаль, не є достатнім для того, щоб людина почувала себе гідно і жила достойно. Його… над цим потрібно працювати. Звичайно, на це потрібні ресурси. За нашими розрахунками на те, щоби прямо зараз взяти і забезпечити всіх наших громадян достойним рівнем доходу, потрібно було би витратити приблизно 140-150 мільярдів гривень. Ці гроші неможливо одразу знайти в бюджеті, але ми маємо точно працювати, щоб протягом наступних п'яти років економічне зростання надало нам необхідний для цього ресурс. Ми виходимо з того, що 1 відсоток економічного зростання дорівнює приблизно 15 мільярдам гривень надходжень до державного бюджету. Це розрахунок, звичайно, приблизний, але це приблизно той орієнтир, з якого ми виходимо, розраховуючи наші соціальні програми. Також є дуже важливою точність використання і надання цих соціальних послуг, соціального захисту, тому що у нас дуже багато фейкової інформації в наших реєстрах. Ми маємо в цьому році, ми шукаємо можливість в цьому році провести так званий електронний перепис населення, тобто об'єднати всі бази даних для того, щоби побачити, а скільки насправді в нас населення, а яке воно, що це за люди, яку допомогу вони отримують. Над цією важливою задачею ми вже працюємо разом з нашим Міністерством соціальної політики. Ми розраховуємо на те, що ми точніше будемо розпоряджатися грошима, а це означає, що більше грошей отримає той, кому це насправді потрібно. Ми виходимо з того, що українська сім'я, українське домогосподарство, доходи яких є не дуже високими, не повинні витрачати більш ніж 15 відсотків від свого сукупного доходу на комунальні послуги. Поки ми не забезпечимо інший рівень доходів для цих людей, держава повинна захищати такі сім'ї і допомагати їм, підтримувати за рахунок програми субсидій, яку безумовно, буде продовжено. Культура і спорт. Важко недооцінити ці важливі сфери. Перш за все, звідти потрібно прибрати корупцію, оці всі інструменти, історико-архітектурні обґрунтування і так далі, і тому подібне – все те, на чому сьогодні в тому числі продовжують збирати хабарі. Так само ми маємо подивитися в сторону розвитку масового спорту. Людина буде здоровою, якщо вона постійно займається фізичною активністю і ми як уряд думаємо, яким чином це правильно стимулювати і створити умови для українця, щоби йому було де цим нормально займатися. Ветерани. Це не про соціальну політику, це не про соціальний захист, це про пошану і гідність для тих людей, які в потрібний час стали на захист нашої Батьківщини. Тому політика ветеранів є дуже важливою, і вона буде здійснюватися не з підходу, що потрібно захистити, а з підходу, що потрібно надати певну, ну, прояв поваги і пошани. Ми таргетуємо, ми ставимо собі за мету, щоб українське суспільство поважало людину і віддавало йому необхідну пошану, ту людину, яка стала на захист нашої країни в потрібний час. Все це має бути забезпечено економічно. Тому для того, щоби у державі були ресурси для забезпечення всього цього, нам потрібно економічне зростання. Ми ставимо собі за мету за наступні 5 років добитися 40-відсоткового економічного зростання. Це реалістично. Для цього в наступному році треба зрости на 5 і кожний наступний рік на 7 Такі періоди в історії нашої країни вже були, в інших країнах також. Це абсолютно реальна історія. Для цього потрібно підвищити рівень економічної свободи в країні, тому що вільна людина є більш продуктивною. Чим більше обмежень, тим більше людина скована і не може себе реалізувати. Тому наша ідеологічна платформа, з якою ми підходимо до економічного розвитку, – це, безумовно, економічна свобода. В цьому блоці ми починаємо з фінансів. Держава має бути прогнозованою, тому що бізнес може розвиватися в середовищі, яке є прогнозованим, щоб він міг планувати, тоді ресурси є дешевшими. Для цього ми запроваджуємо на наступний рік, у нас уже буде трирічне бюджетне планування. Це означає, що ми як держава будемо приймати бюджет не на один рік, а на три. Це дасть нам можливість більше, як би більшої прогнозованості. Так само ми пропонуємо менше позичати. Україна повинна менше позичати, а для цього потрібно знижувати дефіцит державного бюджету. На наступний рік він все ще великий, і кожен наступний рік ми будемо пропонувати вам його зменшувати. Так само ми маємо намір здешевлювати обслуговування державного боргу. Для цього логіка загальна, там є цілий окремий документ, який називається "Стратегія управління державним боргом", його можна почитати, подивитись. Він дуже детально пояснює, що ми пропонуємо робити, щоби борг ставав меншим. Двома словами я можу сказати, що ми поступово замінятимемо більш дешеві і довгі гроші… більш дорогі і короткі гроші більш дешевими і довгими. І поступово заміняючи, ми зменшуємо навантаження на наш бюджет і за рахунок економічного зростання зменшуємо долю в ВВП і в бюджеті. Так само ми хочемо подивитися уважно на систему оподаткування. Сьогодні вона не є і не виглядає нам дуже справедливою, і, на нашу думку, створює не дуже правильні стимули. Почнемо з податкового адміністрування. Багато речей… Ми вже з вами на цю дискутуємо, загальний принцип дуже простий: держава повинна забезпечити рівні правила гри. Щоб, наприклад, великі підприємства не ховалися і не намагалися вдаватись маленькими, розраховуючи на якісь пільги. В той саме час… В той саме час адміністрування має ставати максимально дешевим, щоб кількість годин, яку витрачає український бізнесмен на оплату оплату податків і на її адміністрування, зменшувались. Відповідь на це питання дуже просте – цифровізація, тобто оцифровування всіх процесів наскільки це взагалі можливо. Податкова система складається з багатьох різних податків. На нашу думку, і те, що ми закладаємо в нашу податкову політику, кількість податків на так звані екстерналії – тобто на створення шкідливих наслідків, тобто, наприклад, на викиди, на забруднення, має збільшуватись. Такі податки можна і потрібно збільшувати. Той, хто засмічує, той, хто забруднює і той, хто створює шкоду своєю діяльністю, може оподатковуватись більше. В той самий час той, хто інвестує, приносить прибуток, працює, поступово має платити менше. Нам потрібно за допомогою податкової системи змінювати стимули. Давайте зробимо це разом, да, так у вас говорять? Ви ж кажете про турборежим. Бачите, у вас 15 хвилин. В цьому залі ніхто 15 хвилин не виступав. ГОНЧАРУК О.В. Колеги, колеги, я був і є прибічником швидкого прийняття рішень. Я вам дуже дякую, що ми витримали разом цей темп. Я говорю просто про те, що далі від нас просять такої прогнозованості. Закінчуючи. Я готовий і мій уряд, наш уряд, готовий відповісти на всі питання, які у вас будуть. Ця програма – це робочий документ, за яким ми вимірюватимемо нашу спільну ефективність. Після того, як ви її, дай Бог, затвердите, ми спільно по кожній цілі сядемо і будемо формувати політику разом з комітетами для того, щоб вона була зрозуміла і вам, і нам, і саме головне Я вам дуже дякую. Я переконаний, що в сукупності своїй наша спільна діяльність принесе Україні щастя. Ми створимо сильну державу для вільного суспільства, яке зробить українця щасливим. Дякую вам дуже за увагу, колеги. Колеги, будь ласка, запишіться на запитання до Прем'єр-міністра України.

Добрий день! Шановний пане Прем'єр-міністре, ми дякуємо, що ви представили своє бачення Програми дій уряду. Разом з тим, мені боляче читати, що в пріоритетних планах і завданнях уряду взагалі не міститься питання щодо відбиття триваючої російської агресії і відновлення територіальної цілісності України. Наскільки я розумію, Закон про Кабінет Міністрів і Конституція говорять про те, що Кабмін забезпечує державний суверенітет і здійснення зовнішньої політики держави. В цьому зв'язку у мене питання: чому Програма дій уряду складена таким чином, наче нам не потрібно ані протидіяти агресії, ані не треба відновлювати територіальну цілісність, ані нам ніби не треба забезпечувати збереження міжнародної підтримки України і продовження санкційного тиску і санкційного режиму по відношенню до Російської Федерації? Прошу пояснити, чи невже уряд вважає, що ці завдання вже виконані…

надпріоритетних завдань для національної безпеки і для розвитку… 16:34:57 ГОНЧАРУК О.В. Можу відповідати, да? Я вам дуже дякую. Читаю розділ XV "Міністерство оборони". Ціль перша: держава готова дати відсіч військовій агресії за всіма реалістичними сценаріями". звичайно, ці задачі не виконані і не досягнені ще. Звичайно, нам потрібно постійно нарощувати спроможність Збройних Сил, і про це в програмі йдеться. Звичайно, нам потрібно продовжувати співпрацю з НАТО, і ми стоїмо на цьому. Питання лише в тому, що наш фокус все ж таки економічний. Ми вважаємо, що для того, щоб у Збройних Сил України були ресурси, ми маємо досягнути економічного зростання. Тому пріоритетом нашим залишається економічне зростання. Це те, на чому ми робимо фокус. Проте в той самий час я хочу нагадати, що уряд – це лише один з органів в системі органів виконавчої влади і взагалі державної влади. Є Президент – Верховний Головнокомандувач, є Рада національної безпеки і оборони – і разом з ними в координації. Тому ми не можемо як уряд повністю, повністю монополізувати на себе, взяти на себе, ну, декларування цих важливих завдань. Але якщо ви уважно подивитися, в програмі містяться всі необхідні задачі і цілі, спрямовані на те, щоб у нас як у держави була можливість відбити будь-яку агресію.

Я зараз вам наведу конкретний приклад. У вас ціль 6.6 говорить, що ми уторимо Бюро фінансових розслідувань, аналітичний центр фінансових розслідувань "білокомірцевих". Не знаю, що це, правда. Натомість законопроект 1208-2, який ми прийняли в першому читанні, створює правоохоронний орган з усією повнотою повноважень досудових розслідувань з можливістю проведення оперативно-розшукових дій та застосування поліцейських заходів. Питання. Чи розумієте ви відмінність між аналітичним центром і правоохоронним органом? І який саме цент, чи бюро, ви збираєтесь створити? І друга частина питання. Ви пишете в цілі номер 6.2: ми підвищимо прозорість та ефективність податкових аудитів та запровадимо ефективний механізм розгляду скарг. Чи це не означає, що стратегія іде ж знову через прийняття додаткового тиску на бізнес, який прямо випливає уже з прийнятих законів… Ніна Петрівна, 10 секунд. ЮЖАНІНА Н.П. Я маю на увазі прийняті закони 1053-1, 1210, який на підході, і щодо збільшення кількості підстав для перевіряючих. Я би зараз розділив питання програми і питання окремих законопроектів з багатьох причин. Перш за все тому, що кожен законопроект – це окрема велика дискусія. І якщо ми йдемо глибоко в інструменти, потрібно в тому числі мати й текст зараз, пам'ятати його на пам'ять. Я не пам'ятаю текст всіх законопроектів. Я переконаний в тому, що ми можемо з вами подискутувати по окремих, будь-яких окремих інструментах в рамках розгляду окремих законопроектів. Наша загальна ідеологія полягає в наступному, що бізнес потрібно стимулювати платити податки. Коли ти змушений, змушений застосовувати до бізнесу якісь заходи примусу, ти вже програв. Якщо держава змушена застосовувати бізнес, сплачувати податки, вона вже програла. Це означає, що ти недокомунікував, ти не створив зручні інструменти сплати податків, або ти створив несправедливу систему, і хтось відчуває, що він не повинен сплачувати податки. Для нас це абсолютна аксіома, що орган правоохоронний, який має працювати з бізнесом, повинен діяти не через силу, а через аналітику і через діалог і стимулювання. Це загальний принцип, який ми точно як уряд будемо відстоювати. В той самий час ми свідомі того, що держава повинна мати і жорсткі інструменти впливу. Але це крайній захід, який має застосовуватися. Про дизайн окремих інструментів ми готові подискутувати в рамках кожного окремого законопроекту. Персонально я також готовий.

жодна з них не згадує і не вказує, в який спосіб дипломатичними методами ми будемо боротися з агресором і його перемагати, яким чином ми будемо перемагати Росію дипломатичними методами. Чи це буде уточнено у Програмі дій уряду? Також ви згадували про позитив нового закону, прийнятого щодо державної служби. Натомість впродовж останніх тижнів ми бачимо, що відбувається у Міністерстві охорони здоров'я, по суті, заблокована робота декількох директоратів, і старими методами пробують витіснити державних службовців, які прийшли у післяреволюційний період на державну службу. Яким чином ми зможемо вирішити цю проблему? І також скажіть, будь ласка, щодо освітнього питання. Чи до другого читання бюджету будуть змінені дайте. ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. І останнє питання щодо освітян. Чи буде до другого читання в бюджеті змінено розрахунки оплат освітянам? Дякую. Відповідаю. В одному документі неможливо, яким би він не був, дати відповіді на абсолютно всі питання. Питання протистояння, якщо ми говоримо серйозно, колеги, питання протистояння з агресором – це питання оцінки сценаріїв. І тому, якщо серйозно говорити про якийсь документ, в якому написано, як когось перемогти або там комусь протистояти, то це мав би бути документ з як мінімум, я не знаю, декількома десятками різних сценаріїв, варіантів і так далі. Загальний підхід дуже простий. Український дипломат абсолютно точно має розуміти, що Україна стала жертвою агресії, що Крим – це Україна, що Донбас – це також Україна. Ці всі дуже чіткі політичні меседжі, вони вже зараз є і вони нами задекларовані. Так само український дипломат має бути добре нормально забезпечений, для того щоб йому не думати, де йому заробити якусь копійку. Якщо він нормально забезпечений, він може думати про інтереси країни. Це говорячи про дипломатичні речі. Цілі задекларовані. Ми можемо подискутувати по деталях, як кожна з них може досягатися. з приводу освітян. Ми запропонували вам друзі бюджет до першого читання. В цьому бюджеті ми виходили з того макроекономічного прогнозу, який у нас на той момент був, – це весна. Весняний макропрогноз ми вважаємо не дуже актуальним. Тому найближчим часом вже за пару тижнів ми матимемо новий макропрогноз з новим прогнозом зростання. Там ми побачимо, скільки доходів ми матимемо з вами, як держава в наступному році. Виходячи з цього, ми і будемо визначати цифри видатків і забезпечень, в тому числі освітянам. Така відповідь. Розгорнутішу відповідь мені, на жаль, не дає можливість за часом, Дякую. Дайте договорити, будь ласка. Там дуже неоднозначні оцінки того, що відбувається. У мене є абсолютна довіра міністру, я абсолютно переконаний, що це фахова, розумна людина, і вона зараз найближчим часом побудує команду, яка здатна буде досягати цих цілей. Я переконаний в тому, що професійні нормальні люди знайдуть між собою спільну мову. А те, що зараз відбувається це просто помилки комунікацій. Я з цього абсолютно точно виходжу. докладаю всіх залежних від мене зусиль, щоб ця історія, вона завершилась максимально конструктивно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, пане Прем'єр-міністр. нуль. Ви, якщо не бачите нуль, то там три нулі зараз написані. Прошу записатись на виступи від депутатських фракцій та груп. Дякую.

депутатська група "За майбутнє". Батенко Тарас Іванович. Шановний Прем'єр-міністре України, шановний уряде! Самокритика і визнання помилок – це завжди корисно. Я про турборежим. Турборежим – це ненормальна норма. Системна норма – це good. Ми погоджуємося з таким підходом Прем'єр-міністра України. Але нам важливо, щоб так само позиція Прем'єр-міністра України тут збігалася з позицією коаліції, яка присутня в цьому парламенті. Тому для нас важливо почути як би єдину позицію, тому що ми знаємо, що програма уряду має базуватися на програмі коаліції, яка сформована у Верховній Раді України. А коаліції… програми коаліції ми так і не побачили. Коаліція сформована, а програми коаліції ми не маємо. Але разом з тим, друзі, ми вітаємо готовність уряду досягнути в результаті реалізації заявленої амбіційної програми зростання ВВП на 40 відсотків за наступні 5 років. Позитивні зміни демографічної ситуації, створення 1 мільйона робочих місць, приведення в хороший стан усіх основних доріг (амбітний план – до 24 тисяч кілометрів), побудова 5 морських портів і 15 аеропортів. Водночас у нас, депутатської групи "За майбутнє" , ми зустрічалися з Прем'єр-міністром України напередодні, все-таки є пересторога, що документ, який ми обговорюємо, насправді більше складається не на програму діяльності, а все-таки на декларацію про наміри, набір цілей і гасел. Нас не полишає відчуття, що писали цей документ поспіхом для формального дотримання вимог законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про Регламент Верховної Ради України", які вимагають внести до Верховної Ради, як ви знаєте, такий документ протягом місяця з часу формування Кабінету Міністрів України. Я хочу звернути увагу також на те, що з боку уряду, з одного боку, уряд декларує забезпечення соціальних стандартів, зокрема збільшення зарплат педагогічним працівникам, видатків на розвиток науки, про що ми почули з вуст Прем'єр-міністра України, сприяння забезпеченню житлом захисників України і внутрішньо переміщених осіб, а з іншого боку ми чуємо про обмеження частки соціального забезпечення в загальному обсязі видатків держбюджету до скромних 30 Ми чуємо в Програмі діяльності уряду про створення умов для громадян України для накопичення на власну старість, а з вуст Міністерства соцполітики ми чуємо про те, що накопичувальну систему найближчим часом реалізовано не буде; ми чуємо про багато протиріч, які є у вустах окремих міністерств і які ми бачимо зараз і читаємо в програмі уряду України. Так само децентралізація, адмінтериторіальна реформа. Ми хочемо почути з вуст БАТЕНКО Т.І. Ми хочемо почути з вуст Прем'єр-міністра України, коли буде завершена адмінтериторіальна реформа і децентралізація в цілому, і що це не відобразиться на економічних і фінансових потужностях…

Шановні колеги, шановна президія, шановний уряд! Хочемо сказати кілька слів від фракції партії "Слуга народу". Ну, дійсно, програма уряду вперше представлена в такому новому форматі. Ви могли ознайомитися, і я хочу закликати кожного українця ознайомитися з цією програмою за адресою program.kmu.gov.ua. На жаль, у нас немає можливості показати адресу сайту на моніторах, але думаю, ми до цього скоро дійдемо. І це, дійсно, не проста красива картинка, це відображення сучасного підходу до цілей та напрямків розвитку. По-перше, програма уряду має чітку ієрархію цілей, де на першому місці стоять цілі економічного зростання з темпами 5-7 відсотків на рік, що дозволить нам вийти на 40 відсотків Це залучення 50 (і це мінімум, про який каже уряд) мільярдів доларів інвестицій. Це дуже амбітний обсяг, але він критично необхідний для розвитку країни. Це запровадження реального прожиткового мінімуму на рівні закону і, відповідно, соціальних гарантій з цим пов'язаних. Це зміна демографічного тренду, тобто все-таки перехід до підвищення народжуваності та заохочення повернення наших українців, які зараз багато де по світу працюють. Створення одного мільйона додаткових робочих місць. Потужні інфраструктурні рішення по дорогах, аеропортах, морських портах. Зменшення забруднення довкілля. Цілі, викладені в програмі, є зрозумілими кожному українцю, вони дають вичерпне уявлення, якою ми хочемо бачити нашу країну, який ми хочемо бачити рівень життя в ній, рівень добробуту. Власне, важливо і те, що програма уряду, як і програма Президента Зеленського, з якою він йшов на вибори і з якою на вибори йшла наша партія, це програма, орієнтована на людину, в центрі стоїть людина. Ми – людиноцентрична сила, ми будемо це повторювати повторювати і втілювати в наші законодавчі ініціативи, а уряд буде втілювати в їх практичну діяльність. Цілі програми по кожному міністру, по кожному міністерству… орієнтовані на досягнення результатів для людей. Вперше в історії України уряд бере на себе зобов'язання комплексного поліпшення життя людей. Мова йде про різні аспекти життя: від доходів до екологічних умов життя, від освіти до медицині і до рівня монополізації економіки. В програмі уряду вперше маємо вимірювані цілі та персональну відповідальність, це теж дуже важливо. Цілі – п'ятирічні, але контроль передбачений в горизонті – 1 рік. Ми будемо постійно бачити прогрес чи гальмування в досягненні тих чи інших цілей. Вперше в історії України показники і цілі прив'язані до особистих показників міністрів, тобто ми зможемо визначити сферу персональної відповідальності кожного, за якою ми будемо оцінювати вплив, внесок роботи того чи іншого міністра. І це новий рівень політичної відповідальності, це новий рівень відкритості. Довгострокові цілі, представлені в програмі, передбачають розмаїття способів їх досягнення. Це означає, колеги, що ми теж відповідальні з вами за цю програму. І ми не просто зараз будемо за неї голосувати і за неї забудемо. Далі своїми законопроектами…

Шановні колеги, шановні присутні! Ми всі розуміємо, що програма уряду – це дорожня карта на наступні 5 років. Скажемо так, тест на профпригодність даного уряду виконати ті передвиборчі обіцянки перед довірливими виборцями. Це головний біль цього уряду, як тепер все те, що наобіцяла монокоаліція, виконати та вжити внести в життя людей. Сьогодні люди для нас для кожного ставлять головні питання: що буде з миром, що буде з тарифами, з пенсіями, соціальним захистом, які будуть соціальні стандарти, що буде з робочими місцями, як зараз виплатити борги по заробітним платам та які будуть заробітні плати в нашій країні? А підприємці ще ставлять питання: навіщо уряд знищує малий та середній бізнес, працюючий на упрощенной системі оподаткування. Ми всі очікували побачити чіткий план дій, завдання, виконання, ключові показники ефективності роботи уряду. Що ми побачили? Ми побачили трактат про те, що ми за все хороше проти всього плохого. Хочеться вірити, але ж, на жаль, немає жодних підстав. Тому що вибачте, коли я відкриваю 26 сторінку програми та читаю: "Майбутні пенсіонери мають знати, що треба робити, аби забезпечити власну старість, а держава має забезпечувати достатнє інформування". Ну, ви що, жартуєте? Та ви не інформування повинні забезпечувати, а ви повинні забезпечувати сьогодні ту пенсію, яку люди собі заробили. Ви повинні сьогодні захистити Пенсійний фонд від банкрутства, ви сьогодні повинні мобілізувати всі ресурси для того, щоб те, що ви назвали человекоцентричной програмою уряду, стало дійсно для людини в нашій країні, для людини, яка відпрацювала все життя, для людини, яка сьогодні працює, для людини, яка потребує соціального захисту. Це не програма обіцянок, це програма виконання вже даних обіцянок. А ви нам що розповідаєте? 15 відсотків від доходу родини буде ЖКГ, добре, але ви в бюджеті зменшуєте виплати на субсидії. Ви нам розповідаєте про енергонезалежність, но при цьому при всьому зараз продовжуються знущання над шахтарями. В нас залишилося 33 державних шахти, 8 вже не працює, в наступному році такими кроками залишиться 5 державних шахт, 3 місяці борги по зарплатам шахтарів і все так далі в кожному напрямку. Шановні,

Дякуємо. Будь ласка, наступний народний депутат Бобровська Соломія Анатоліївна, політична партія "Голос". Добрий день, шановні колеги, ми уважно вивчили програму і хочемо сказати наступне, фракція "Голос". Програма, зразу видно по програмі, хто з міністрів дійсно розуміє, про що він пише, а хто не дуже. Тому якби я думаю, що це більше до Прем’єр-міністра, але є багато розділів, які написані в якості творчого дитячого звіту. Що би хотілося відмітити? Перше, що програма має непогані розділи, але все разом воно не є одною цілісною програмою, тому що одні розділи не відповідають іншим. Хочу сказати на прикладі, що для того, щоб довести дитину за 30 хвилин до опорної школи, як це написано в програмі уряду, перш за все треба зробити дороги і інфраструктуру, бо вона туди ніколи не доїде і не попаде. Для того, щоб боротися за продовження життя українців і щоб вони довше жили, в тому числі, я нагадаю, Україна – друга країна в Європі, в якій помирає велика кількість людей від алкоголізму, нам пропонують з вами тим, що будуть розповідати дошкільнятам, як це шкідливо. Але це не допоможе, тому що в державі є набагато більше можливостей і інститутів, які повинні цим займатися, в тому числі і Національна служба здоров'я, яка взагалі не була зазначена в цій програмі. Також хочу сказати, що для того, щоб створити 1 мільйон робочих місць, нагадую, за світовими оцінками, одне робоче місце коштує створення нового робочого місця від 30 до 200 тисяч доларів. Для цього треба дуже-дуже і дуже багато грошей в країні, інвестиції, а для цього треба терміново міняти все, про що ми багато тут говоримо: і про судову реформу, і про прокуратуру, і про все інше. Це трохи виглядає нереалістично і популістично. Також хочу сказати, що було б, ну, як я вже сказала вже, повинна бути гармонізована. На жаль, відсутні такі важливі розділи, як деокупація і реінтеграція Донбасу і Криму, що ми там робимо, яка наша політика, скільки грошей ми туди вкладаємо. Неможливо зробити деокупацію і реінтеграцію без того, щоб інвестувати туди. Тому хотілось би побачити цю програму більш гармонічною, одні розділи повинні відповідати іншим, в тому числі і цілі конкретні вимірювання повинні відповідати одні іншим. Програма повинна відповідати бюджету, який був наданий парламенту і на який парламент витратив багато часу. На жаль, вона не дуже відповідають. А також ми хочемо, щоб це були не окремі пазли, а була одна велика картина успішної України. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До слова запрошується народний депутат України Олексій Олексійович Гончаренко, фракція політичної партії "Європейська солідарність".

Дуже приємно, що і пан перший віце-спікер вже знає, який округ я представляю. Олексій Гончаренко, північ Одещини, "Європейська солідарність".

Сьогодні всі ви стоячи аплодували новообраному складу Центральної виборчої комісії. Я думаю, що 500 тисяч українських вчителів заслуговують на те, щоб ми разом поаплодували стоячи і подякували всі! Давайте разом подякуємо українським вчителям, які сьогодні працюють і створюють насправді майбутнє нашої країни! (Оплески) Дякую, шановні друзі! Слава українському вчителю! Так ось, був би найкращий подарунок для українських вчителів, якщо б наш уряд сьогодні прийшов і сказав: "Ми хочемо підвищити матеріальне забезпечення вчителя". Хай не до 4 тисяч доларів, як обіцяли на виборах команда Зеленського, а хоча б на 4 тисячі гривень, те, що було зроблено ще минулим урядом, тією "злочинною владою", яку так критикують, а що ви зараз не збираєтесь виконувати, і чого нема ні в бюджеті, ніде. Взагалі, коли, ось, я тримаю зараз в руках цей твір – Програма уряду України – вибачте, це твір відмінника 11 класу на тему: "Україна моєї мрії". Ну, я маю право так казати, бо, послухайте, що там написано: "Українці довше живуть, менше хворіють, українці щасливі, українці знають про свою країну". Це все класно. А як? Ну, перл, це взагалі… Я, знаєте, я просто найкраще, що я бачу у вас, "Окрему увагу ми приділимо тим громадянам, які мешкають у гуртожитках на незрозумілих юридичних підставах. Їх права повинні бути захищені. Це сприятиме підвищенню рівня народжуваності та зменшить рівень тривожності серед населення, що не забезпечене житлом, та сприятиме зменшенню кількості людей, що емігрують з України". У мене, пане Гончарук, одне питання: що буде спочатку – підвищиться народжуваність чи знизиться тривожність? Як воно взаємопов'язано? Це є абсолютний твір, я повторюсь, на вільну тему. І це насправді дивує. Бо якщо ви не знаєте, як написати, дійсно, програму уряду, то це не так складно. Ви могли б звернутись. Є ось, наприклад, книжки. Я спеціально для вас купив книжку Майкла Барбера "Як керувати урядом", який британський урядовець, він написав книжку зрозумілою українською мовою, тут є приклади, які мають бути цілі, по роках, наприклад, по грамотності, по відсотках, по все… Я, пане Прем'єр-міністре, подарую вам зараз цю книгу… Дякую. 10 секунд. Завершую. Подарую вам цю книжку, прошу вас її вивчити і більше не носити нам такі твори, а носити реальну Програму уряду України. Дякую. Андрій Іванович Ніколаєнко, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановний пане Прем'єр-міністре, урядовці і шановні колеги! колеги! Я не буду змагатись з Олексієм Гончаренко в епатажі стосовно того, щось презентувати, але насправді ми уважно у фракції "Батьківщина" проаналізували документ, особливо його галузеві певні функціональні аспекти і можемо констатувати, що, в принципі, я думаю, як і більшість українців, ми були б щасливі, якби Україна за 5 років виглядала так, як написано в тому, що називається Програма дій уряду, підкреслюю слово "дій". Більше того, обґрунтовано вважаємо, що в Україні є потенціал навіть перевищити ті цілі про 40 відсотків, 50 мільярдів не є ліміт і багато іншого. Але далі буде дещо сумніше. Орієнтири дуже добрі. Але що стосується самих дій, що ж потрібно зробити, щоб досягнути омріяних 50 мільярдів зовнішніх інвестицій, 24 тисяч кілометрів доріг і інше – з цим велика проблема. І це є головне, що нас турбує. Тому що, фактично, якщо ми дивимось на інші документи, а саме на державний бюджет, в якому передбачено віддавати третину його на повернення зовнішніх боргів, якщо ми дивимось на ряд інших завдань, які стоять перед нами, ми бачимо, що це не має жодних під собою можливостей до виконання. Ну, якщо зупинитись на 50 мільярдах закордонних інвестицій, а я сподіваюсь, і українських теж багато… Паралельно ми вже прийняли певні законопроекти, які б'ють по малому, середньому бізнесу, і на підході, а сьогодні стоять, вони на сьогодні в розгляді (це 1209 і 1210), які будуть бити по економіці в цілому, по основних експортно орієнтованих галузях економіки. Тобто ми кажемо, що посилення адміністрування, що ряд інших змін можуть зробити Україну більш привабливою. Ми цими змінами пам'ятаємо, що ми стаємо менш привабливими ніж наші перші ж сусіди, навіть Польща або сусідня до нас Румунія. Інші нормативи, які кажуть: "Україна має стати енергонезалежною". Шановні, законопроектом, який ви хочете розглянути і затвердити в першому читанні сьогодні, ми передбачаємо вбивати мотивацію закордонних інвесторів йти в українську газовидобувну галузь. Ми не можемо собі дозволити, оскільки ми чітко про це кажемо і за те, щоб українські селяни працювали і фермери працювали в Україні на землі, на своїй землі, при цьому підтримати такий законопроект за земельну реформу, який сьогодні оприлюднений цим урядом. Тому, враховуючи всі ці моменти, а особливо те, що, наприклад, ми всі не любимо монополістів, а тут написано, що монополій не буде, тільки нагадую, це повноваження Верховної Ради, а не уряду, і Антимонопольний комітет є незалежним органом… 10 секунд, а не 10 хвилин, Андрій Іванович. НІКОЛАЄНКО А.І. …хвилин, але 10 секунд. Отже, цілі гарні. Якщо потрібна допомога в написанні дій, як цих цілей досягнути, то ми готові допомогти... Дякую, Андрій Іванович. Виступи народних депутатів від комітетів. Я пропоную наступним чином, я дам кожному голові комітету по 2 хвилини на виступ. Почну з Комітету з питань економічного розвитку, який розглядав питання. Підласа Роксолана Андріївна. Краще з трибуни. 2 хвилини. Шановні колеги, доброго дня! Програма дій уряду відображає чесну позицію. Якщо ми хочемо збільшувати видатки на соціальну сферу, нам потрібно підвищувати надходження бюджету. Єдиний справедливий спосіб збільшити надходження – це стимулювати економічне зростання. Теорія нам говорить, що основним стримуючим чинником для зростання економіки зазвичай є слабка конкуренція на ринках. Тому один з основоположних принципів роботи в сфері економіки – це демонополізація та розвиток економічної конкуренції. Україна сьогодні займає 83 місце за розвитком конкуренції в світі. Одна з очевидних причин – це слабкий та політизований Антимонопольний комітет. Але це велика помилка вважати, що одне перезавантаження АМКУ вирішить проблему розвитку конкуренції. Не менша проблема – це засилля державних підприємств, які користуються пільгами від держави. І наведення ладу в управлінні державною власністю – одне із завдань, які перед собою ставить уряд. І Комітет економічного розвитку готовий допомагати у виконанні цього завдання. Ще одна перепона на шляху до розвитку конкуренції – це зарегульованість процедура отримання ліцензій та дозволів, процедури реєстрації та адміністрування податків. Тому уряд спільно з парламентом вже ухвалює ініціативи для підвищення позицій України в рейтингу Doing Business та спрощення роботи для усіх підприємців. Ми почули, що уряд розуміє важливість підвищення продуктивності праці як основи для зростання економіки. Ми бачимо, що Мінекономіки також розуміє, що ніякі точки росту не врятують українську економіку, і робить ставку на розвиток усіх галузей. Саме тому Комітет економічного розвитку Добре. Слово для доповіді надається Сольському Миколі Тарасовичу… Для виступу, вибачте. Дякую, пане Голово. Доброго дня всім колегам! Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства уряду України ставить ряд цілий в агросфері, досягнення яких сприятиме пожвавленню економіки, зокрема завдяки стимулюванню та підвищенню економічної активності в аграрній сфері. Для її досягнення пропонується вчинити наступні ряд кроків. Скасувати мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення, як результат ефективність та продуктивність використання сільськогосподарських… суттєво буде зростати щороку за рахунок підвищення рівня економічної конкуренції, а також за рахунок збільшення тих галузей і розвитку тих галузей сільського господарства, які стримуються мораторієм. Провести дерегуляцію з питань землеустрою, вирівняти податки на землю. Це, зокрема, стосується податку на землю, як мінімум це повинно бути вирівняно з податками, які платять підприємства, зареєстровані на четвертій групі. Ввести запобіжники проти земельного рейдерства та запровадити сучасну інфраструктуру просторових даних. Крім того, серед задач уряду, які абсолютно зрозумілі і підтримуються, я думаю, максимально всіма депутатами і суспільством, це забезпечення внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру до кінця 2020 року. Крім того, планується надати державну фінансову підтримку фермерам на купівлю землі сільськогосподарського призначення та розвиток свого бізнесу, розвиток системи безпечності, контролю і якості продукції, застосування в Україні прикладів ЄС, перелік харчових добавок, ароматизаторів, ензимів, запровадження з 2020 року системи добровільної сертифікації продукції тваринного походження. Запровадження розвитку малого, середнього бізнесу шляхом надання дешевих… Додатково також хочу повідомити, що вже наступного тижня в середу аграрний комітет збереться, щоб розглянути детально програму уряду і окремо також її обговорити. Комітет з питань бюджету Арістов Юрій Юрійович. Але прохання вкладатися у 2 хвилини, так як це передбачено нашим регламентом. Шановний Дмитро Олександрович, колеги! Шановний Прем'єр-міністр та члени уряду! Щодо поданої урядом Програми діяльності Кабінету Міністрів в межах компетенції Комітету з питань бюджету та відведеного часу хочу звернути увагу, що підтримуються поставлені Міністерством фінансів цілі в рамках забезпечення макроекономічної стабілізації та зміцнення системи державних фінансів. А саме щодо скорочення рівня державного боргу до 40 відсотків валового внутрішнього продукту та бюджетного дефіциту до півтора відсотки ВВП на кінець 24-го року, а також зменшення вартості обслуговування державного боргу. На сьогодні значні обсяги державного боргу на величезні суми витрат на його обслуговування, погашення не дають можливості спрямувати необхідні бюджетні ресурси на найбільш важливі сфери: соціальний захист населення, освіту, медицину, розвиток регіонів тощо. Важливим завданням вбачається передбачене програмою діяльності досягнення мінімального відхилення фактичних показників бюджету від запланованих, що досі не вдавалось жодному уряду. Виконанням такого завдання має забезпечити безпосередньо новий уряд уряд шляхом суттєвого підвищення якості планування бюджетних показників, здійснення постійного моніторингу та вчасного реагування на можливі ризики під час виконання бюджету. Крім того, варто приділити увагу питанням ефективності розподілу і використанню коштів державного бюджету та досягненню результативних показників, а також посиленню контролю за надходженням-витрачанням бюджетних коштів. Окремо варто відмітити, що уряд має конструктивно попрацювати з парламентом щодо імплементації ключових програмних завдань Президента України та передбачених програм діяльності Кабінету Міністрів у законопроекті про Державний бюджет на 20-й рік. На завершення хочу побажати уряду плідної і продуктивної роботи, ефективної взаємодії з парламентом, виконання в повному обсязі програм діяльності та досягнення поставлених цілей для підвищення добробуту громадян і розвитку країни. Дякую за увагу. Дякую. Ткаченко Олександр Владиславович, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Добрим день! Чим зазвичай були сфери культури, туризму і молоді, спорту? Переважно це сфери, які завжди були безпритульниками в нашій державі, про них згадували лише переважно на свята, вони були останніми в чергу на фінансуванні. Хоча насправді це потужний двигун для економіки і для об'єднання держави. Жодна країна у світі не виходила з кризи лише виключно завдяки економічним реформам і економічним факторам, а в першу чергу завдяки культурі, ідеї державності, релігії та національних інтересів. Саме покликане нове Міністерство культури, молоді та спорту зробити надзвичайно важливу і велику реформу в нашій країні. Ці індустрії ми називаємо креативними. У креативних індустрій, відповідно, мають бути і певні індикатори ефективності. Мова в першу чергу йде про забезпечення нормальною інформацією не тільки наших громадян без маніпуляції, але і інформацією на окупованих територіях. Мова йде про критерії, які дозволять мати вибір і можливість споживати культурні послуги. Це означає збільшення відвідуваності музеїв, театрів і так далі. Це належність до єдиного культурного простору, де про ідентичність відчуття громадянина та візії, місця та ролі України йде мова в першу чергу. Індикатор активної участі у суспільному житті молодих українців і зайняття фізичною культурою, і активні подорожі Україною, замість того, щоб ми продовжували вивозити мільярди доларів за кордон. Я б хотів, щоб через 5 років наше міністерство зробило звіт про те, яким чином ми збільшили хоча б до 5 відсотків доходів бюджету країни доходи від туризму, щоб українські фільми збирали коштів в прокаті більше, ніж голлівудські блокбастери, а масовим спортом займалося надзвичайно велика…, хоча б 50 відсотків Тому бажаю успіху новому міністерству і агітую всіх голосувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається голові Комітету з питань екологічної політики та природокористування Бондаренку Олегу Володимировичу. Доброго дня, шановний уряд, доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми визначаємо стратегію діяльності уряду за всіма напрямами життя країни на декілька років. Це надзвичайно відповідальний документ, і в результаті його реалізації суспільство має впевнитися, що держава робить усе можливе для виконання своїх функцій та дотримання гарантій прав і свобод, визначених Конституцією. Комітет з питань екологічної політики і природокористування підтримує те, що значна частина програми присвячена покращанню стану навколишнього середовища та зосереджена на сприятливому для людини довкіллі, і це надзвичайно важливо, зважаючи на екологічну ситуацію, в якій знаходиться наша країна: навантаження на природне середовище зростає, промислове забруднення продовжує загрожувати здоров'ю населення, екологічній безпеці та економічній стабільності держави. Практично не залишилося природних ресурсів, стан яких можна назвати хоча б задовільним. Звістка про об'єднання Мінприроди і Міненерго спочатку була негативно сприйнята екоспільнотою та комітетом, але подальша конструктивна співпраця і повне взаєморозуміння пріоритетності проблем довкілля з боку новоствореного міністерства надали нам впевненості в обґрунтованості такого об'єднання. Однак викликає занепокоєння деяка декларативність заявлених цілей без індикаторів реальних показників ефективності. Окремі показники ефективності використання природних ресурсів визначається чомусь доходом на одиницю ресурсу, а не скороченням обсягів їх використання і зростанням відтворення. Ціль збереження природних екосистем для нащадків не має жодного індикатора для оцінки ефективності. Не зважаючи на це, Комітет з питань екологічної політики та природокористування підтримує запропоновані в програмі цілі та у співпраці з урядом буде сприяти їх втіленню, зокрема розвиваючи та вдосконалюючи законодавство з питань охорони довкілля та природокористування. Дякую. Слово надається Герусу Андрію Михайловичу, Комітет з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Доброго дня, шановні колеги, шановний уряд! Я, перш за все, хотів би відмітити, що в урядовій програмі є, дійсно, дуже багато конкретних речей, які може відчути кожен і може відчути український народ в реальному житті. Перш за все, я хотів би відмітити дві речі, на які я особисто звернув увагу, і які я хочу позитивно відмітити. Те, що стосується енергоефективності. В програмі уряду прописано, що за п'ять років має знизитися рівень втрат тепла, рівень втрат гарячої води і покращитись енергоефективність таким чином, щоби показник зменшення складав 20 відсотків. Я хочу сказати, що 20 відсотків – це практично означає зменшення або економія на комунальних тарифах, на комунальних платіжках для кожної української сім'ї в межах 8-10 тисяч гривень у рік. Таким чином, це, дійсно, можна сказати, що це є людиноцентрична програма, тому що, власне, такі дії і відчує на собі кожен українець. Друге питання, яке я також хотів би відмітити, це питання антимонопольного середовища і створення конкуренції. В програмі уряду передбачено, що індекс Герфіндаля-Гіршмана в п'яти секторах, в п'яти найбільших індустріях має бути зменшений вдвічі, і це також має безпосередній вплив на кожного українця, тому що, наприклад, сьогодні в рамках "бурштинського острову" (це три західноукраїнські області) одна компанія контролює 95 відсотків генерації електроенергії і, як наслідок, саме в трьох областях – Івано-Франківська, Закарпатська і Львівська ми маємо ціну електроенергії на 20 відсотків вищу, аніж в усіх інших областях. Тому це теж надзвичайно важливе питання, і дуже добре, що уряд поставив це в пріоритети. І третій момент, на який я хочу звернути увагу. Пані Оксана Маркарова… вже була політична обіцянка про те, що є додаткові один мільярд гривень, який буде закладено в бюджет 2019 року на українську державну вугільну галузь. Тому я хотів би, щоби ми це питання якомога швидше могли вирішити у змінах до бюджету, тому що українські шахтарі чекають цей додатковий мільярд гривень, він дуже потрібен… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Михайлович. Слово надається голові Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцькому Михайлу Борисовичу. Дотримуйтесь регламенту, будь ласка. Шановні колеги, шановний Голова, шановний уряд, шановний народ України! У нас спільне бачення мети і пріоритетів з Президентом України і щільна взаємодія з урядом для їх реалізації. Наша мета – більш доступна, якісна та ощадлива медицина в Україні, адже життя українців – найвища цінність. Пріоритетні завдання трансформації системи охорони здоров'я України, на яких наш комітет робить принциповий акцент – це розвинути успіхи та усунути недоліки медичної реформи, розширити доступ громадян до системи охорони здоров'я, підвищити якість медичних послуг та медикаментів, забезпечити раціональне використання коштів в системи охорони здоров'я. Демонополізація, державне приватне партнерство та конкуренція в інтересах пацієнтів. Щоб реалізувати ці пріоритети, ми в найближчій перспективі запровадимо: страхову медицину з широким гарантованим пакетом, оплачуваним державою; справедливу формулу та підвищення оплати праці медичного персоналу; страхування професійної відповідальності лікарів та ефективне лікарське самоврядування; жорсткий контроль справжності та якості ліків через систему GMP, QR-кодування; здешевлення ліків через запровадження фармпослуги, закупівлі in bulk; розвиток вітчизняного фармвиробництва. Максимальна адаптація українського законодавства до євродиректив і безпосереднього у медицині і фармацевтичній індустрії і в освітній сфері. Безкомпромісна антикорупція, розумна дерегуляція і еHealth, максимальне скорочення штучних довідок і дозволів та перехід на електронні сервіси. В комітеті у взаємодії з МОЗ та кращими експертами розробляється відповідні законопроекти. Ми розраховуємо на їх повну підтримку в парламенті і на уряд України, який нам допоможе це втілити. Дякую. Дякуємо. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Яременко Богдан Васильович, голова комітету. Шановний пане Голово, шановні колеги! На наш розгляд, до нашої уваги запропоновано новаторський і цікавий документ. І я розумію, чому колеги, які сидять на політичній гальорці, не зовсім сприймають, тому що вони звикли до розлогих політичних казок, які викладені стилем, коли немає відповідальних, коли немає можливості перевірити чи виконано, чи не виконано. У проекті документу, який поданий урядом, можна чітко і легко зрозуміти, які пріоритети, що збирається уряд зробити і як ми перевіримо чи досягнуті задекларовані результати. Мені дуже приємно, що крім новаторства цей документ є людиноцентричним. У зовнішньополітичній сфері людиноцентричність документа полягає в тому, що вперше пріоритетом Міністерства закордонних справ визначено – громадянин, його потреби, доступність тих послуг, які повинно надавати зовнішньополітичне відомство. Важливим пріоритетом є зовнішньоекономічна діяльність, що, мені здається, цілком віддзеркалює наше розуміння ситуації в країні, коли ми потребуємо додаткових ресурсів розвитку і для оборони. Можна погодитися з тими колегами, які дорікнули уряду про те, що відсутні в документі зовнішньополітичні орієнтири. Тут потрібно Прем’єр-міністру звернути увагу на те, що не тільки законотворча діяльність Верховної Ради має бути прогнозована, але й політична діяльність уряду. І слід особливо наголосити на винятково точній коректній прагматичній професійній викладці тих питань, за які відповідає віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Без популізму, чітко, зрозуміло, що для інтеграції в ЄС і НАТО робитиме наша держава, для того, щоб не випрошувати членство, а робити все, щоб наближати той

Дякую за слово. Жан Беленюк, "Слуга народу". По-перше, хотів би подякувати Прем'єр-міністру за те, що він взагалі у своїй промові згадав про спорт, він згадав про масовий спорт. Але ж хочу додати, що крім масового спорту у нас існує ще спорт високих досягнень, існують олімпійці, спортсмени, які прославляють нашу країну на міжнародній арені і формують позитивний імідж нашої країни на весь загал. І взагалі, я вважаю, що спорт має стратегічне значення для нашої країни. І це запорука здоров'я всіх українців, треба про це пам'ятати. І чим більше ми будемо вкладати саме в спорт, тим менше нам доведеться вкладати у медицину після. Але зараз, на жаль, спорт має багато проблем. І одна з таких нагальних проблем – це фінансування тренерів дитячо-юнацьких шкіл, які зараз від'їжджають за кордон і тренують, на жаль, інших спортсменів, які виборюють для тих країн золоті медалі. Застаріла матеріально-технічна база, спортивні об'єкти не відновлюються протягом десятиліть, на жаль. А поняття про спортивну медицину в нас взагалі перестало існувати. І дуже би хотілось спитати у Прем'єр-міністра як державним бюджетом уряд буде вирішувати ці, дійсно, нагальні питання. Дякую за увагу. І чекаю на відповідь. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Жан Венсанович. Слово надається голові Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Климпуш-Цинцадзе Іванні Орестівні. Добрий день, шановний пане Голово, шановний пане Прем'єр-міністр, шановні колеги! Ну, це перший голова комітету, що не належить до політичної партії "Слуга народу". Я хотіла би також наголосити на тому, що ми раді, що в Програмі дій уряду відображено частини, що стосуються європейської і євроатлантичної інтеграції. Ми також вдячні Міністерству економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства за те, що вони приділили окрему увагу виконанню Угоди про асоціацію і детально розписали конкретні заходи, які вони планують вжити. Разом з тим, ми не помітили у Програмі дій уряду виконання тих пріоритетів, які були схвалені і 19-м, і 20-м самітами Україна – ЄС щодо інтеграції України до енергетичного, цифрового ринку Європейського Союзу, а також щодо інтегрованого управління кордонами. Хотілося б бачити, власне кажучи, дії в цьому напрямку. Немає, на жаль, згадки про наміри Україною виконати всі зобов'язання щодо Угоди про асоціацію. Хоча так виглядає, що програма розрахована на 5 років. Ну, і, власне кажучи, хотілося б звернути увагу, що там мало би бути побажання і прагнення започаткувати підготовку аналітичних звітів, скринінгу про стан відповідності виконання Угоди про асоціацію. Ну, і ще одне. Мені надзвичайно, колеги, прикро, що цей уряд, такий прогресивний уряд, відмовився від пріоритезації забезпечення рівності між чоловіками і жінками. Видно, вони не знають, що більше залучення жіночої праці дає можливість росту ВВП навіть в таких економіках як в Сполучених Штатах на 5 відсотків, в таких економіках як в Японії – на 9

Слово надається голові Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочку Андрію Андрійовичу. Добрий день, шановні колеги! Як голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування хочу висловити підтримку пріоритетам, визначеним у Програмі уряду профільним Міністерством розвитку громад та територій України. Успішна реалізація семи обраних напрямків роботи дозволить підвищити комфорт життя громадян в усіх регіонах держави. Важливо, що ключовим напрямком діяльності міністерства визначено реалізацію права українців на комфортне та доступне житло. Вперше на порядку денному серед основних державних пріоритетів з'явилася концепція державної житлової політики, в основі якої закладено системний підхід. Це дасть можливість вирішити ключові проблеми на ринку житла та підвищить рівень задоволення громадян їх житловими умовами. вітаю наміри уряду розпочати системну роботу над впровадженнями підходів сталого просторового розвитку, обов'язковості наявності містобудівної документації для будівництва та подолання корупції у сфері державного архітектурно-будівельного контролю. В цьому контексті хочу звернути вашу увагу на необхідність вирішення проблеми довгобудів та започаткування більш ефективної, безпечної схеми залучення коштів інвесторів фізичних осіб у будівництво житла. Також наголошую на пріоритетності ще одного болючого для українських громадян питання отримання якісних і доступних житлових комунальних послуг. Реалізація стратегічного завдання, закладеного в Програмі уряду, а саме: підвищення енергоефективності у громадянських будівлях і житловому секторі, що буде реалізовуватись за допомогою інструментів державної підтримки, зокрема фонду енергоефективності, сприятиме зменшенню витрат споживачів на комунальні послуги. Також програмою заплановано розроблення єдиної системи моніторингу споживання енергії споруд і будівель органів державної та місцевої влади. Це впроваджуватиметься шляхом запуску бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель. Насамкінець зазначу, що комітет готовий до тісної співпраці з міністерством та Кабінетом Міністрів у реалізації, визначених Програмою уряду, пріоритетних напрямків діяльності. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається Завітневичу Олександру Михайловичу, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Доброго дня, шановний Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати України, члени уряду! Передусім хочу подякувати уряду за представлення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, в якій викладені пріоритетні цілі, які ставить перед собою уряд. Хотів би наголосити, що забезпечення національної безпеки України, відновлення її територіальної цілісності та державного суверенітету, а також посилення позицій держави до суб'єктного рівня у системі міжнародної безпеки були і залишаються одними із пріоритетних питань, що стоять на порядку денному та потребують особливої уваги. Актуальними загрозами національній безпеці України, які потребують розробки дорожніх карт з метою невідкладного реагування на них та їх нейтралізація залишається. Зокрема, агресія Російської Федерації проти України в Керченській протоці та в Донецькій і Луганській областях, анексія Автономної Республіки Крим та порушення громадян України… прав громадян України на її території. Як голова профільного парламентського комітету прошу уряд зосередити зусилля на демократичному цивільному контролі над сектором національної безпеки і оборони, зокрема за цільовим та ефективним витрачанням коштів державного бюджету, запровадження цінностей та стандартів НАТО, у вдосконаленні законодавства з питань управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі та унормуванні закупівель для потреб оборони, підвищення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. На жаль, в програмі не включено питання розвитку "Укроборонпрому". Маю велику надію на спільне успішне подолання усіх викликів і загроз. Тож бажаю Кабінету Міністрів України успіху в досягненні поставленої високої мети. Дякую за увагу. у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим в місті Севастополі, національних меншин та міжнаціональних відносин Лубінець Дмитро Валерійович. Шановна президія, шановні народні депутати, ну, я хотів би, шановний пан Прем'єр-міністр, я хотів би, щоб, коли виступають голови депутатських комітетів, і Прем'єр-міністр, і всі члени уряду все ж таки слухали, що ми тут розказуємо. А то таке враження, що ми це робимо самі для себе. Я хотів сказати, що саме наш комітет ініціював перше виїзне засідання на територію Донецької і Луганської області з 20 жовтня по 25. І запрошуємо членів уряду або в якості заступників долучитись до нас. Комітет з питань прав людини. Дійсно, гарні слова, гарні гасла прописані в програмі, але ми хотіли б, щоб реальний захист прав людей це було записано в державному бюджеті. Це не було скорочення соціальних програм, це реальний захист, коли програма підкріплена фінансовим ресурсом. Коли ми кажемо про ветеранів, про тимчасово переміщених осіб, про вчителів, про дітей, про сиріт, то все це соціальні програми, які є в державному бюджеті, і вони повинні бути захищені і підкріплені фінансовим ресурсом. дуже про це вас просимо. Деокупація і реінтеграція тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Оця назва зачіпає практично весь спектр кожного міністерства українському уряді. Тому ми від комітету виходимо з такою ініціативою, якщо можна, і розглянути пропозицію створити віце-прем'єра, який буде займатись цими питаннями. І саме головне – національні меншини і міжнаціональні відносини. Кожен третій в цій державі – громадянин України, але має якесь коріння з національних меншин. Тому я щиро вітаю, що був вчора відкритий конкурс на зайняття вакантної посади Керівника Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті.

які ми всі їм обіцяли. Цього тижня в ложі уряду в Верховній Раді з'явився заступник міністра інфраструктури Лавренюк Юрій. Хочу вам нагадати його здобутки. Три роки тому МІУ квотним принципом відійшло до "Народного фронту". Три роки ми отримали міністра, який писав пости в Фейсбук, а його заступник будував корупційні схеми через підприємства, які контролює Міністерство інфраструктури. Зараз він залишається на посаді. Уся морська спільнота зверталася до парламенту, до уряду, до Президента з проханням змінити та навести лад у міністерстві шляхом звільнення минулих людей, минулих людей, які своїми діями привели нас до влади. Я прошу вас провести кадрові зміни, я прошу вас почути галузь, яка залучила найбільше інвестицій. Як ви вважаєте, у нашому плані уряду є 50 мільярдів інвестицій, інвестори, які зайдуть в Україну, будуть питати у інвесторів сьогодні, як до них ставиться міністерство і як до них ставляться діючі члени уряду? Дякую вам. Свободу слова підтримує. Слово надається голові Комітету з питань транспорту та інфраструктури Кісєлю Юрію Григоровичу. Скічко Олександр Юрійович. Доброго дня, шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановний Прем'єр-міністра, програму діяльності. В цілому Комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримує проект, але і звертаємо вашу увагу на необхідності вдосконалення окремих її пунктів. Насамперед щодо найбільш болючого для всіх питаннях українців автомобільних доріг. Окрім фінансування ремонтних робіт, що безперечно є важливим, маємо приділити увагу безпеці на автошляхах та зниженню аварійності на них. Щоб зрозуміти масштаби цієї проблеми, я наведу буквально декілька цифр. Минулоріч в нашій країні трапилося більше 150 тисяч ДТП, більше 3 тисяч людей загинуло, вслухайтеся в ці цифри, щодня ми втрачаємо 10 українців через аварії на дорогах. З 2018 року функціонує Державний дорожній фонд, 5 відсотків якого спрямовується на забезпечення заходів з безпеки доріг, які визначені у відповідній державній програмі. Але у 2018 році вона виконана лише на третину, на 34 відсотки. Тому я закликаю уряд забезпечити стовідсоткове виконання державної програми "Підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні". Що стосується залізничного транспорту? Першочерговим завданням є демонополізація послуг залізничних перевезень, запровадження конкурентного ринку і закінчення реформування "Укрзалізниці". Попри те, що "УЗ" декларує сьогодні прибутковість на прикладі 2018 року, підприємству потрібні зміни. дякуємо вам за те, що ви нас чуєте. Сподіваємося, що ви нас почуєте і сьогодні. І дякуємо за плідну співпрацю. В цілому Комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримує проект, запропонований, Програми діяльності Кабінету Міністрів. Дякую. колеги, я так розумію, що всі комітети виступили. Якщо ви не заперечуєте, то я пропоную дати заключне слово 2 хвилини

О.В. Шановні колеги! Дякую дуже за наданий зворотний зв'язок. Ще раз підкреслюю, документ, який ми вам запропонували, можливо. є трохи не типовим для української політики. Там немає оцих всіх наворочених стратегій по розробці концепцій і так далі, і тому подібне. Ми, дійсно, намагались написати його максимально простою мовою. Якщо когось, когось, здається, що тих людей, які живуть в гуртожитках, а вони там реально живуть, як мінімум чотири таких людини я знаю особисто, і їх юридичний статус – це питання, яким не має опікуватись уряд, ми вважаємо, що ми маємо опікуватися і такими проблемами. І впевненість таких людей в завтрашньому дні – це дійсно сприятиме і їх продуктивності, і рівню народжуваності, і іншим чинниками, які впливають на економічне зростання. Ми, дійсно, намагалися подивитися на ситуацію навколо нас через призму, через життєві історії, через людей, через їх реальні проблеми. Для того, щоб не таргетувати, а якість абстрактні показники, а для того, щоб кожна наша ціль, яку ми ставимо перед собою, призводило до реального вдосконалення умов життя українців. Там є, Іванно Орестівно, і інтеграція до енергетичної системи, І інтеграція з цифровим єдиним простором, ми почули про те, що потрібно особливу увагу приділити гендерній рівності, і я думаю, що в нашому уряді це уже на непоганому рівні. це цілі, які ми просимо вас затвердити для нас, і за якими ви будете через період певний часу визначати нашу ефективність. Дайте завершити, 30 секунд. ГОНЧАРУК О.В. Це основа для нашої роботи. По кожній з цих цілей ми з вами маємо сісти в комітетах, у міністерствах разом, подивитися статистику, проаналізувати те, що ми маємо насправді, і разом знайти найкращий шлях для того, щоб українці жили щасливіше. Я вам дуже дякую за підтримку наперед. Давайте зробимо це разом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексію Валерійовичу. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Відповідно до статті 85 Конституції України ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 2186) про Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Прошу підготуватись до голосування. Готові? Готові голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування… Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Почекайте… почекайте, не включайте. Що, Михайле Борисовичу? Сядьте, ви дуже… вас дуже багато в цьому секторі. Колеги, будь ласка, сядьте. Всі готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

236 – за, 21 – проти, утрималися – 36. Рішення прийнято, постанова прийнята в цілому. Вітаю уряд, бажаю успіхів і наснаги. Покажіть по фракціям. Партія "Слуга народу" – 225, "Опозиційна платформа – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 6, "Голос" – 0, позафракційні – 5. Рішення прийнято.

Пропонується піти наступним чином. В нас є два законопроекти 1049, 1051, в яких немає жодної правки. Я пропоную зараз їх розглянути. І після цього ще поставити 1035-2, якщо встигнемо до кінця. Прошу проголосувати за це та підтримати. Прошу підтримати та проголосувати. Почекайте, зупиніть голосування. Ще раз, колеги, будь ласка, ми голосуємо за те, щоб змінити в порядку денному і зараз розглянути законопроект 1049, 1051. Для того, щоб розглянути їх зараз, для того, щоб не входити в розгляд законопроекту, який, ну, займе довго часу. Прошу підтримати та проголосувати. Прошу підтримати та проголосувати.

Вам до розгляду запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу. Шановні колеги, на ваш розгляд у нас… Ми першим який закон розглядаємо? 1049. Вони пов'язані між собою і, власне кажучи, один – про внесення змін до Податкового кодексу, інший – про внесення змін до інших нормативних актів. Мова йде про єдиний рахунок для наших підприємців. Що вирішать ці закони? По-перше, вони вирішать проблему переплати податків, у підприємця на одному рахунку (вони зараз платять на різні рахунки податки) , на одному рахунку є переплата, на іншому – недоплата і його все одно штрафують. Ми ввели цим законом норму, відповідно до якої, якщо підприємець зараховує кошти на єдиний рахунок, його податкове зобов'язання вважається виконаним. Крім того, єдиний рахунок синхронізується з електронним кабінетом платника податків. Ми Ми пішли на дуже важливий крок, коли через єдиний рахунок можна сплачувати не тільки податки до державного бюджету, але й місцеві податки. Але на сьогоднішній момент Державна податкова служба і Казначейство не готові до запровадження цього механізму одразу, тому ми їм даємо час до 2021 року, аби вони підготували свої системи. Крім цього, дуже важлива норма в цьому законопроекті, це заборона накладати арешти на рахунки в системи електронного адміністрування ПДВ, це про це просив бізнес, про нас просило Міністерство фінансів фінансів довгий час. Законопроект підтриманий комітетом. Прошу підтримати його в другому читанні та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Данило Олександрович. Всі правки, які були до цього законопроекту, вони були враховані. Саме тому прошу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 Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-255 Проти – 1, утримались – 14. Дякую, рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, вам запропонований проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (реєстраційний номер 1051). Доповідає Гетманцев. Я не буду витрачати ваш час. Цей законопроект пов'язаний з попереднім. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, всі правки в цьому законопроекті були враховані. Южаніна – з мотивів, хвилину.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

За-274 Проти – 1, утримались – 0. Дякую. Рішення прийнято. Вибачте, 274 – за, проти – 0, утримались – 1. Дякую. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Останнє питання, яке пропонується сьогодні до розгляду, тут є дві правки, якщо я не помиляюся. Законопроект про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та Регламент Верховної Ради України…

Дякую. Оголошую закритим вечірнє засідання Верховної Ради України. Всім бажаю гарних вихідних та наступного робочого тижня. Карточки не забувайте. Дякую.